Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 547. Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, razvoj i obnovu i Odbor za turizam. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Klub zastupnika HDZ-a. Predstavnik predlagatelja, Zoran Šikić državni tajnik u Ministarstvu kulture će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici, Vlada Republike Hrvatske predlaže Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti očuvanja kulturnih dobara s konačnim prijedlogom zakona u sklopu programa gospodarskog oporavka, a koji se odnosi na mjeru fiskalne politike koja se odnosi na smanjenje, odnosno uklanjanja neporeznih davanja u kontekstu ovoga zakona na smanjivanje spomeničke rente. Predloženim izmjenama i dopunama zakona kao prvo smanjuje se visina spomeničke rente, jer se predlaže iznos od jedan do sedam kuna, umjesto važećeg iznosa od tri do deset kuna po metru četvornom korisne površine. Nadalje, omogućit će se da obveznici plaćanja spomeničke rente plaćaju spomeničku rentu samo po jednoj osnovi, tj. Gradu Zagrebu, gradu i općini pruža se pravni temelj da svojom odlukom izuzmu od plaćanja spomeničke rente po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora. Fizičke i pravne osobe koje spomeničku rentu već plaćaju po osnovi obavljanja gospodarskih djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. osim korisnika koncesija na kulturnom dobru oslobodit će se plaćanja spomeničke rente po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora i fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost. Nadalje, otklonit će se trenutačna neusklađenost zakona sa nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Procjenjuje se da će ova izmjena dovesti do smanjenja ukupnog iznosa spomeničke rente za oko 50% na godišnjoj razini. Stupanje na snagu ovoga zakona predviđa se za 1. listopada 2010. godine. Sve primjedbe koje su dane i rasprave koje su vođene na odborima su pažljivo razmotrene. Mogu sad već reći u ime predlagatelja da Vlada prihvaća amandman Kluba zastupnika HDZ-a a koji se odnosi na preciznije definiranje plaćanja spomeničke rente u odnosu na klasifikaciju djelatnosti, te također da predlagatelj prihvaća zaključak Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, a kojim se Ministarstvu kulture daje obavezu da pripremi ili nove izmjene i dopune ili novi zakon, a da Vlada Republike Hrvatske uputi u proceduru do kraja godine zakon koji će još detaljnije definirati ovu problematiku, a obzirom da je inače intencija u planu, s obzirom da se završava strategija kulturne baštine, izmjene i dopune ovoga zakona kojim će se, u dijelu koji će se neka područja i problematika iz ovoga djelokruga još sustavnije urediti i uvesti određene promjene, i u tom kontekstu i spomenička renta će se još jednom posebno, kad su u pitanju granice, kad je u pitanju obaveze, a u odnosu na zaštitu cjelina i spomenika, ali i u novim nadamo se poboljšanim gospodarskim prilikama na još bolji i precizniji način valorizirati. S tim u vezi ja vas molim da podržite izmjene i dopune ovoga zakona, te da ih kroz raspravu i kasnije konačno glasanje da se on i prihvati. Hvala lijepo. Hvala. Odbori, zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu, konačnu i područnu (regionalnu) samoupravu, razvoj i obnovu, turizam. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite.

našim gledateljima eto koji sada prate prijenos, šta je zapravo renta, pa ću samo nešto citirati. Da Vinchi je naslikao samo jednu Mona Lisu, to vjerujem svi znate, pa ako bismo mogli plaćati za njezinu povremenu upotrebu, plaćali bismo rentu. Dakle ono što se već provodi od 2003. godine, jest spomenička renta, a u okviru Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 19. travnja ove godine Vlada Republike Hrvatske predstavila je program gospodarskog oporavka, a u njegovom okviru, vezano uz razradu mjere fiskalne politike koja se odnosi na smanjenje, odnosno uklanjanje neporeznih davanja, Ministarstvo kulture bilo je u obvezi provesti aktivnosti koje se odnose upravo na smanjenje spomeničke rente. Naravno to je i razlog zašto je nužno donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Još jednom ću podsjetiti predloženim izmjenama i dopunama ukinut će se obveza plaćanja naknade 10% od prodajne cijene proizvoda za korištenje replike kulturnog dobra ili njegovog prepoznatljivog djela na fotografiji, naljepnici, primjerice znački, suveniru, publikaciji i drugoj tiskovini, odjevnom predmetu ili nekom drugom predmetu. Ukinut će se obveza plaćanja naknade tisuću kuna, koja je do sada bila prije prve objave za svaku vrstu promidžbenog materijala za pravne ili fizičke osobe, je upotrijebio u vlastitoj promidžbi, dakle na filmu, spotu, plakatu, fotografiji ili drugom predmetu, prepoznatljivo kulturno dobro ili njegov prepoznatljivi dio. Jednako tako smanjit će se visina spomeničke rente koja je do sada bila u rasponu od 3 do 10 kuna, i to na kunu do 7 po metru četvornom korisne površine, naravno odluku o tome će donijeti sami gradovi. Omogućit će se da obveznici plaćanja spomeničke rente, plaćaju spomeničku rentu samo po jednoj osnovi, tj. Gradu Zagrebu, gradu i općini, pruža se ovako pravni temelj da svojom odlukom izuzmu od plaćanja spomeničke rente po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora fizičke i pravne osobe koje spomeničku rentu već plaćaju po osnovi obavljanja gospodarskih ili drugih djelatnosti, kao što smo već i čuli prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Također osim korisnika koncesije koji stoji u članku 43.c stavak 1., oslobodit će se plaćanja spomeničke rente po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora i fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku i proizvodnu djelatnost. Ono što je važno procjenjuje se da će ova izmjena dovesti do smanjenja ukupnog iznosa spomeničke rente za oko 50%, samo ću podsjetiti da je ukupan prihod spomeničke rente za 2009. godinu bio 245 milijuna kuna, dakle nešto više od 120 milijuna kuna ostat će gospodarstvu, i to u 52 grada u Republici Hrvatskoj, u kojima je bilo osnove za provođenje zakona. Ovo je samo jedna u nizu mjera kojima Vlada Republike Hrvatske smanjuje jedno od poreznih davanja, a što je još jednom napominjem bilo i zacrtano u programu gospodarskog oporavka. Zakonom je uređena podsjetit ću samo i raspodjela ubrane spomeničke rente, i to 60% u korist grada ili općine na čijem području je renta ubrana i 40% u korist državnog proračuna, odnosno na račun Ministarstva kulture. Možemo reći da je institut spomeničke rente postupno ušao u hrvatsku praksu i pokazao je očekivane rezultate. U sredinama koje su odmah po stupanju na snagu uvele ovaj oblik prikupljanja sredstava, započela je sustavna obnova zaštićene baštine, a javnost u tim mjestima pozitivno pozitivno je ocijenila taj proces. Brojni gradovi i općine, uvođenjem spomeničke rente iskazali su tako i skrb o zaštićenoj kulturnoj baštini koja postoji na području njihove nadležnosti. Dakle smanjit će se plaćanje, međutim ostat će i dalje novac namijenjen zaštićenoj kulturnoj baštini, i klub HDZ-a podržat će ove izmjene. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite.

Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati će donošenje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kojim se smanjuje izdvajanja za spomeničku rentu, pa time i prihodi proračuna za oko 50%, što je bila obaveza Ministarstva kulture zacrtana u programu gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske. Procjenjuje se da je riječ o smanjenju za oko 120 milijuna kuna. Izmjenama ovog zakona predlaže se smanjenje visine spomeničke rente na jednu do 7 kuna po četvornom metru korisne površine, sa sadašnjih 3 do 10 kuna. Također se omogućuje da obaveznici spomeničke rente plaćaju tu rentu samo po jednoj a ukida se i plaćanje spomeničke rente po osnovi uporabe i promidžbe kulturnih dobara kao što je korištenje replike nekog kulturnog dobra, primjerice na odjevnim predmetima, u spotovima, fotografijama i Renta se naplaćuje da bi se očuvala i obnavljala kulturna baština, a visinu i način ubiranja rente određuje lokalna samouprava, ovisno o zoni u kojoj je zaštićeni objekt i pod kojim je stupnjem zaštite. Tako je primjerice u proračunu grada Zagreba za 2010. godinu prije ovih izmjena i dopuna zakona bilo planirano ubrati 78,9 milijuna kuna za spomeničku rentu, od toga je za kapitalne donacije i uređenje pročelja planirano izdvojiti 40,1 milijun, a za očuvanje kulturnih dobara od javnog značaja 38,8 milijuna kuna. Izmjenama ovog zakona i navedeni iznosi će se smanjiti. Spomenička renta bila je po sadašnjem zakonu omča oko vrata tradicijskim obrtima, ali i hotelijerima u Hrvatskoj. I jedni i drugi svjesni su važnosti očuvanja kulturne baštine posebno posebno u turističkom smislu, no nepravednim drže način obračuna i naplate spomeničke rente, jer su već i onako opterećeni brojnim parafiskalnim nametima, pa je bilo iz toga aspekta nužno izraditi izmjene i dopune ovog zakona. Do sada su gospodarski subjekti bili dužni plaćati spomeničku rentu temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno 0,05% od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti. Ako još djelatnosti obavljaju u samom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline, plaćaju rentu prema površini prostora koju koriste. Ovim izmjenama i dopunama zakona omogućuje se gradu Zagrebu, gradovima i općinama da svojom odlukom izuzmu od plaćanja spomeničke rente po četvornom metru, korisne površine poslovnog prostora, poslovnog prostora, fizičke i pravne osobe koje spomeničku rentu već plaćaju po osnovu obavljanja gospodarskih i drugih djelatnosti prema nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti. Navedenom odlukom gospodarski subjekti koji su obveznici plaćanja spomeničke rente, plaćat će spomeničku rentu samo po jednoj osnovi, što mi u klubu HSS-a pozdravljamo. Od 80 gradova koji ubiru spomeničku rentu svako gradsko poglavarstvo, odnosno sada u ovom slučaju nakon izmjena zakona gradsko vijeće, autonomno odlučuje o načinu ubiranja i visini spomeničke rente. od spomeničke rente uplaćuje se 60% u korist grada ili općine na području kojih je renta ubrana, a 40% u korist državnog proračuna za ostvarivanje Nacionalnog programa zaštite očuvanja kulturnih dobara. Država svoj dio novca ubran od spomeničke rente uplaćuje za očuvanje kulturnih dobara na područjima koja gospodarski nisu razvijena kao što je primjerice slučaj sa gradom Vukovarom koji je teško stradao u ratu. Zaključno, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ukinut će se plaćanje spomeničke rente po osnovi i uporabi promidžbe kulturnih dobara, smanjit će se visina spomeničke rente, omogućit će se da obveznici plaćanja spomeničke rente plaćaju spomeničku rentu samo po jednoj osnovi. Također osim korisnika koncesije na kulturnom dobru, oslobodit će se plaćanja spomeničke rente po članku 114. fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost. I mi u klubu HSS-a podržat ćemo donošenje ovog zakona. **Šeks, kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Vlada je predložila da u sklopu programa gospodarskog oporavka reducira niz parafiskalnih davanja. Jučer smo vidjeli da imamo oko 240 razno-razni parafiskalnih nameta da se tim putem ubere otprilike 12 milijardi kuna godišnje. I nesumnjivo Vlada ima pravo da treba ući u to područje i treba i tu tražiti mogućnosti uštede. Jučer smo raspravljali članarinama turističkim zajednicama, danas o spomeničkoj renti. Nas u klubu HNS, HSU jedinu malo zabrinjavaju prioriteti i redoslijed kojim smo išli. ako Hrvatska realizira 20% bruto društvenog proizvoda kroz turističku djelatnost a i kulturni turizam je dobar segment te djelatnosti, onda je pitanje da li smo počeli piliti najdeblju granu na kojoj sjedimo? To je veliko pitanje. Vlada predlaže da se smanji spomenička renta za otprilike 50%, time ćemo kolegice i kolege prije svega pogodovati obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima koji su se i do sada često puta javljali i bunili, da i onda kada plaćaju najnižu stopu spomeničke rente od dvije kune da je to puno i da im ovakvo jedno smanjenje puno znači. Međutim, činjenica je da je spomenička renta praktično jedini izvor sredstava koji se može namjenski koristiti za očuvanje kulturne baštine u mnogim općinama i gradovima je da tu moramo pažljivo izbalansirati da ne napravimo više štete nego koristi. Ono što treba također kolegice i kolege reći je da granice zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina nisu određivale jedinice lokalne samouprave već su to činile konzervatorske službe Ministarstva kulture. Tu nije bilo adekvatnih dogovora, tako da se često puta događalo da je to područje preširoko određeno i da su često puta plaćana spomenička renta i na onim prostorima gdje uopće nije bilo konkretnih spomeničkih objekata ili zaštićenih građevinskih cjelina. Ako su ta sredstva, a ona jesu bila značajna za mnoge općine i gradove, onda postavimo se kolegice i kolege recimo u specifičan položaj jednoga Dubrovnika, Pule, Trogira, Splita, Rovinja, Varaždina, Osijeka, Zagreba. Ti će gradovi ostati bez vrlo značajnih sredstva. Da li će to izazvati potrebu da u nekim općinama i gradovima se krene i sa rebalansom proračuna? Ne znamo, ali je moguće da i dovedemo do toga. Zato kolegice i kolege, stav kluba HNS-a, HSU-a je taj da mi ćemo podržati ovaj prijedlog Vlade, međutim smatramo da može i mora ovo biti isključivo privremena mjera. I posebno podržavamo prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu da Vlada i Ministarstvo kulture odmah pristupe izradi novog održivog modela spomeničke rente kako bi se očuvala nacionalna kulturna baština koju moramo još desetljećima i stoljećima koristiti kao nešto čime se u istinu moramo pohvaliti i od čega možemo gospodarske naše ponude u turizmu proširiti i povećati. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Antun Vujić. Izvolite.

Prvo, oko toga što to znači i tko se žali. Ajmo najprije da vidimo tko se žali. Žale se oni koji dakle hoće da budu u spomeniku i u srcu Trogira, ali neće da to što su u srcu Trogira i tamo nešto rade bude preneseno na nekakvu njihovu obvezu prema tom srcu Trogira. Nek mi oproste Trogirani, možda se tamo nitko i ne žali, ali svugdje je tako. Drugo, koliko su to sredstva od kojih će procvati gospodarstvo i sitno i malo poduzetništvo itd. Dajte molim vas lijepo, to nitko nije izračunao. To su tako beznačajna sredstva da ona samo kao ukupna sredstva nešto znače, a ne znače za obavljanje djelatnosti u spomeniku kulture gotovo ništa jer barem utoliko znači to što tu djelatnost tamo obavlja koliko bi trebao, mnogo manje dakako nego što znači što on to tamo obavlja. Nije spomeničko mjesto prostor spomenika kulture ničiji, nije to od onih koji tamo rade i koji tamo nešto obavljaju, to su oni dobili od generacija, mnogih generacija prije koji su to stvorili. To spada u bazu, to ne spada u nadgradnju, to je ono od čega postoji zemlja, od čega postoji nacija, od čega postoji društvo, na čemu se ono zasniva, gdje je njegov identitet itd., Sad kada barem znamo načelno da postoje barem različiti pristupi oko toga što ćemo smatrati kulturnom baštinom, a kako ćemo manipulirati i govoriti potpune, mislim deplasirane stvari o odnosima između ovoga i proizvodnje, da krenemo malo drugačijim čitanjem ovoga što se ovdje predlaže. Prvo što se predlaže to je potpuno ukidanje svakog kontakta između onoga koji hoće da se putem spomeničkoga, putem nekog kulturnog spomenika na neki način reklamira jer to do sada kako se ovdje kaže ionako nije davalo nikakve rezultate. Činjenica je da nije davalo nikakve rezultate, ali umjesto da se izlaz traži u tome da se vidi na koji način će se to naplatit sada se to dakle skida. Dakle, skida se jedna načelna oznaka iz zakona koja kaže da ukoliko netko koristi spomenik kulture ovakav ili onakav, rapsku katedralu, Crkvu Sv. Donata ili ne znam što u vlastitu promidžbu svoga proizvoda, da nešto treba dati za to. To je jedno načelo koje neporecivo načelo jer ono proizlazi iz logike samog funkcioniranja. Plaćate autorska prava, ako nisu izumrla ne znam sve kome, a ovo što predstavlja našu baštinu, od čega se ono treba udruživati to ćemo sada ukinuti, dakle ukidanje toga. Smanjuje se visina rente, o tome možemo pričati. Izuzimaju se, ako se dakle plaća po jednoj osi ne mora se po drugom. Izuzimaju se prerađivačke ili proizvodne djelatnosti i baš me zanima koje su to velike i ozbiljne prerađivačke i proizvodne djelatnosti u spomeniku kulture. Gospodin Dorić je dobro rekao, bilo je zloupotreba s time što se sve i gdje su međe spomenika kulture. To je stvarno bilo zloupotreba. Ali ne može biti, bespredmetna je rasprava da u samom spomeniku koji je određen onako kako bi ga trebali konzervatori drugi određivati, da se ne stvori relacija između djelovanja u tom spomeniku kulture i onoga što se plaća za to. To se zove renta, to je obaveza. To nije parafiskalni namet, to uopće nije namet jer oni koji ga koriste dobro znaju da ga žele, da žele ga koristiti, ali se to naziva namet. I u općoj poplavi ove terminologije ovakvog tipa ajmo sada malo pogledat kako ozbiljno stvari stoje, a ne ovo što se čuje od dva kluba koja su govorila prije mene, s izuzetkom gospodina Dorića. Prvo da kažem sljedeća, predmet ovakvog zakona je predmet konsenzusa. Zakon o spomeničkoj renti je ovdje donesen glasovima svih stranaka uključujući i HDZ-a i SDP-a jer je trebao poslužiti da se u jednom od vitalnih elemenata opstanka materijalne pa onda prema tome i duhovne kulture zemlje pospješi stanje, da se na postojeća budžetska sredstva osiguraju dodatna sredstva od kojih mi nećemo kao država odustat da se brinemo o rapskoj katedrali, o Crkvi Sv. Stošije, Eufrazijevoj bazilici u Poreču, ali će Poreč, Rab, Zadar ili ne znam tko imati sredstva da učine ono za što stvarno država ne može garantirat, da urede grad, da urede središnje dijelove itd., Što se dogodilo? Dogodilo se nešto što mislim i zašto mi je krivo da sam uopće svojedobno predlagao taj zakon pa je onda on i primljen. Dogodilo se da se zaštita spomenika, spomeničke baštine preselila od fiskalne obveze na parafiskalnu, a sada se ukida kao parafiskalna. Standardno financiranje zaštite spomenika kulture je bilo oko 130 milijuna godišnje, dakle i u vrijeme HDZ-ove vlasti i u vrijeme one ranije čak je bilo nešto više no nije važno. Recimo da to bude donja stavka koja je bila kad je bila standardna, 130 milijuna. Dogodilo se da je u 29.-toj ta sredstva, proračunska sredstva su pala na 27 milijuna, a sada su na 30 milijuna. To znači da su proračunska sredstva pala za 80%, 77 da ne bih možda dodao koji postotak više. sada se ukida ono što ih je zamjenjivalo, sada se smanjuju i to na pola se smanjuju prihodi po osnovi spomeničke rente koji su, samo da kažem ovako, iznosili u 2007. 82 milijuna, u 2008. 117 milijuna, u 2009. 100 milijuna. Nemamo i nije nam rečeno niti to vjerojatno se može tako lako reći, ali zato je to rizičnije ovakav zakon predlagati, koliko će stvarno pasti. Od oka gledano pasti će za negdje oko 50% ova sredstva, za 50% će se dakle na cijelom teritoriju Hrvatske poboljšati stanje maloga poduzetništva, proizvodnih djelatnosti itd. Stvarno mislim da će onaj ugostitelj koji radi u spomeniku kulture moći ove godine sigurno kupiti mislim još jedan gliser ili nekakav drugačiji motor. Mislim sjajna stvar koja će se time postići. Da je onako kako je bilo predviđeno oko čega smo se mi gospodo ovdje slagali u ovom Saboru onda bi danas sredstva koja bi se trebala zbrajati kao budžetska sredstva, proračunska sredstva i kao sredstva po osnovi spomeničke rente iznosila negdje oko 250 milijuna. Sada po ovome će ona iznositi oko 80 milijuna. Ovo su naime i nažalost činjenice, ovo sada nije nešto gdje postoje stranke, gdje postoje ovo ili ono ovdje postoji civilizacijski odnosno ključan odnos, kulturni odnos kao ključan odnos. Ovo je preozbiljno da bi se ovako mogli sa time složiti. Ja dolazim iz stranke i u ime stranke govorim koja je i sama predlagala smanjenje toga što se popularno naziva parafiskalni namet. Ali ne može se istodobno nešto prebacivati sa fiskalnih obaveza na para fiskalne i onda tamo to ukidati. Kako to da se dogodilo uopće da je kultura i zaštita kulturne baštine otputovala od fiskalnih obaveza države odnosno od obaveza države na bazi proračuna koji je dakle na bazi fiska u para fiskalne. To ja nisam čuo da igdje postoji. Mi se volimo praviti važni i hvaliti se kao kulturan narod. Ovako nešto ja ne znam da negdje postoji. Prebacivanje kulture u para fiskalne obaveze, a onda poslije toga kljaštanje i tih obaveza. Ne možemo dakako biti za ovaj zakon. Ja upozoravam da su ozbiljne posljedice na pomolu. Već se mislim čitav niz odustaje se od čitavog niza ozbiljnih projekata budući da nema budžetskih sredstava. Neko vrijeme su ih to dobro znaju kolege iz ministarstva zamjenjivale investicije koje su rasle. Sada toga isto više nema. I zapravo mi smo, dakle se sveli od dakle, 2 stotine i 30, 250 milijuna na 80 milijuna u kulturi, u kulturnoj baštini uopće od čega, dakle je polovicu parafiskalno. Ovo nije državna politika prema kulturi. Ovo nije državna politika prema svojim obavezama, prema onome što je naslijedila i što nije sama stvorila, ali i na čemu opstaje njezin identitet, njezina kulturna baština i njena perspektiva. Govori se o kulturnom proizvodu, pa se kaže kako to da Hrvatska nema kulturni proizvod. Ovo je kulturni proizvod kojeg su slavile generacije, a taj kulturni proizvod je nama dakle dio para fiskalnog nameta kojega sada mislim prepolovljujemo, a iz proračuna smo ga izbacili. Ne možemo podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Prvi gospođa zastupnica Marijana Petir. Poštovani gospodine potpredsjedniče, nakon što je kolega zastupnik u ime kluba SDP-a podijelio lekcije nama u HSS-u i HDZ-u što bi trebali misliti o nekom zakonu. Htjela bih ispraviti njegove navode, jer je on govorio o tome da će ove uštede biti beznačajne, da nitko nije izračunao o kolikom iznosu se u stvari radi i da obrtnici koji su plaćali spomeničku rentu da je riječ o beznačajnim iznosima. Evo kolega nije riječ o beznačajnim iznosima. Procjenjuje se da će se smanjiti iznos za 120 milijuna kuna i to su izračunali ljudi koji se bave tim poslom i koji su za to zaduženi u Ministarstvu kulture. Ovo je jedna od mjera programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske i na tragu je rasterećenja gospodarstva. Mogu vam reći samo za primjer koji sam našla, da primjerice jedna hotelska kuća koja ima nekoliko hotela u svom vlasništvu godišnje plaća 1,1 milijun kuna spomeničku rentu, tako da nije baš riječ o beznačajnim iznosima. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo kolegica Petir je ispravila, ali ponovit ću ovaj netočan navod da je riječ o malim i beznačajnim sredstvima. Mislim da kolega Vujiću ne bi se složili oni koji ta mala ili beznačajna sredstva moraju plaćati i mislim da će ljudi pozdraviti ovu odluku. Sljedeći netočan navod je iznos izračunato je da će ostati ne 80 milijuna kuna već 120 milijuna kuna. I ono što želim ispraviti nije točno da se zaštite i očuvanje spomenika kulture financira isključivo iz sredstava spomeničke rente. Vi biste kao bivši ministar kulture, vjerujem da to i znate, morali znati da se financiranje javnih potreba u kulturi i zaštite očuvanja kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj kontinuirano provodi i svake godine. predavanjem obrazaca, zahtjevima itd. a ne samo spomeničkom rentom. I završit ću, da točno je ovaj zakon je donesen glasovima svih stranaka '99.-te godine, ali do 2003. godine ni jedna kuna, ni lipa nije za vašeg mandata prikupljena jer su jednostavno svi ignorirali ovaj zakon.

Ne možeš! Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade, ministarstva, kolegice i kolege. Evo kada čujemo glas HSS-a i HDZ-a u govoru kolegice Petir onda bi trebalo čestitati na uštedi gospodarstvu i pomoći gospodarstvu putem smanjenja spomeničke rente za oko 120 milijuna kuna. Ali kada čujem i kada slušam pozorno i kako sam slušao govor gospodin Vujića, onda sam iako nisam u u tom segmentu previše informiran, dakle ipak dolazim iz zdravstva onda sam i nešto novo naučio. I zaista da da čovjek uči dok je živ, tako je, a zaista je rekao bih katastrofičan ovaj odnos fiskalno i para fiskalno. Dakle, proračun i van proračunska sredstva za očuvanje, održanje kulturne baštine. To što je ovaj pad u ovom fiskalnom proračunskom dijelu za kulturnu baštinu pao da kažem samo posljednju godinu 2009. na oko 30 milijuna kuna, tako ste rekli gospodine Vujić ako sam dobro čuo, onda je to zaista nešto što nešto što zabrinjava. Koliko god je kulturnim, povijesnim spomenicima bogata naša Dalmacija, toliko isto i naš kontinentalni dio Hrvatske. Uzmimo samo primjer tvrđavu Brod koja je zaista spomenik nulte kategorije kako god se to kaže i koja još uvijek nije dovršena, nije obnovljena i nije u onom svjetlu u kojem bi trebala biti i mogla biti. Jer ta tvrđava nikada nije služila ni poslužila, hvala Bogu, u ratne svrhe i s obzirom na temeljitu i stručnu gradnju graditelja mogla je biti potpuno u onom izvornom obliku kakva je bila prije 250 godina. Zašto sporo ide obnova tvrđave Brod i još nekih drugih spomenika diljem Slavonije i Baranje govorim ovdje i o Brodsko-posavskoj županiji. Neću sad navoditi spomenike u nekim općinama poput Brodskog Stupnika i drugih, grada Nove Gradiške i ostalih, pa u Starom Petrovom Selu, Kapeli, Novoj Kapeli, ... . / . I jasno je upravo iz onoga što je gospodin Vujić govorio. I sada kaže ovaj prijedlog zakona ukinut će se plaćanja spomeničke rente po osnovi uporabe i promidžbe kulturnih dobara, a objašnjenje je, u članku 2. kaže da ukoliko netko upotrijebi prepoznatljivo kulturno dobro na nekakvom plakatu u promidžbi nije više dužan platiti nikakvu rentu. To isto kao kada bi netko organizirao svatove, i ne mora platiti ZAMP-u pristojbu koja je inače vrlo rigorozno se provodi, kad je u pitanju ZAMP, a kada je u pitanju kulturno dobro koje su naše generacije i generacije gradile, od stoljeća 7. u ovoj državi, na ovom prostoru, nije bila država ovakva kakva je, ali nije bitno koje je bilo uređenje itd., onda se odričemo toga. Da bismo unaprijedili gospodarstvo, a kada treba ići nekakav direktor jedne naše firme, nekad državne sa svog mjesta, onda nije problem isplatiti tome gospodinu, i još ne njemu, nego stotinama menadžera po milijun eura otpremnine. Ili im 6, 7 milijuna kuna otpremnine. Kada treba platiti 4 stotine menadžera na Hrvatskoj željeznici, sa plaćama od preko 30, 40 tisuća kuna, to nije problem. Kada treba kupiti neupotrebljive blagajne, automatske na HŽ-u, to nije problem. Kada treba kupiti skupu struju, i prodati jeftino i izgubiti 600 milijuna kuna, to nije problem, ali Tvrđava Brod je problem, Stradun je problem, Donat je problem. Kako se mi to odnosimo prema našim precima, prema njihovom radu, prema njihovom trudu kojega su uložili da bi ova naša zemlja izgledala ovako kakva je, tako lijepa i tako naša. Je li tako naša, ako se ovako odnosimo prema njoj, ako se ovakvim zakonskim prijedlogom, ako u fiskalnom dijelu, dakle u proračunu iznad 30 milijuna kuna za očuvanje kulturne baštine, kulturnih spomenika u Republici Hrvatskoj. Pa šta je 30 milijuna kuna naspram nekakvih otpremnina koje iznose stotine milijuna kuna. I što kaže gospodin Vujić, hoćemo li od toga možda kupiti motor nekom vlasniku, sinu nekog vlasnika ugostiteljskog objekta na korzu u Slavonskom Brodu ili bilo gdje drugdje u Zagrebu, u Zagrebu ili bilo gdje drugdje. Zanimljiva je formulacija koja ovdje kaže u ocjeni potrebnih sredstava za provođenje zakona. Vrlo zanimljivo. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva. Pa naravno da nije potrebno osigurati, nije li zaista potrebno osigurati dodatna sredstva. Pa kako ćemo održavati te spomenike ako ukinemo 50% rente. Stvarno sam se morao nasmijati na ovakvu formulaciju. U državnom, ni u državnom proračunu dakle nećemo osigurati sredstva, nije potrebno, niti u proračunima jedinica lokalne i područne tzv. regionalne samouprave, a kaže očekuje se da će prihodi proračuna po osnovu spomeničke rente se smanjiti za oko 50%., ali nije potrebno osigurati nikakva sredstva. Na koga će, na čija leđa će pasti teret održavanja spomenika kulture, kulturne baštine? Kako će se regulirati ubuduće ova materija koja nema na žalost oznaku E, ovo je naša interna hrvatska stvar, dakle nije europska, i očito je rješavamo na neeuropski način, onako kako mi to hoćemo da bismo prikazali kako to eto eto potičemo i oslobađamo gospodarstvo od nekakvih nameta, tko je nametnuo te namete, bili oni se zvali fiskalni ili parafiskalni da bi građani to pravo da kažem ne razumiju te izraze, dakle ono što je iz poreza, to je fiskalno dakle proračunsko, a ono što je parafiskalno, to su ovi nameti koje koji su dosegnuli brojku od 250 takvih nameta u Republici Hrvatskoj, i sad se ukidaju. Ne ukidaju li se na krivom mjestu, na krivi način i dakle možda s repa a ne od glave, dakle na kojem to mjestu se i gdje se počinju, čime se počinje pomagati gospodarstvu? Jučer ukidanjem, odnosno smanjenjem članarine turističkim zajednicama, a turizam je kao strateška grana gospodarstva, danas u smanjenjem plaćanja spomeničke rente. Dakle počeli smo od turizma i kulture. Nije li malo nesretno zapravo da smo ovako to počeli i predlagatelj koji je to predložio ima puno, puno drugih stvari gdje bi mogao kako netko reče rezati, zajahati, kako god hoćete, kako to netko drugi voli reći, pomalo ružnim terminom, da bi se novci stvorili, stvorili, stvorili a ne rezali, osigurali za ono što su generacije i generacije hrvatskih građana, Hrvata i hrvatskih građana i svih onih koji su živjeli na ovim prostorima stjecali i da smo mi ti koji danas možemo prezentirati našu kulturnu baštinu, urbi et orbi svijetu, svakom onom tko dođe u Hrvatsku, ovdje gledamo svaki dan Japance, Koreance koji obilaze ovaj prekrasni trg sv. Marka i ostale spomenike kulture i u Gradu Zagrebu i u Republici Hrvatskoj. O nabrajanju pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u spomenicima kulture, spomeničkoj baštini je bilo ovdje riječi, i neću se ponavljati, zaista ima također apsurdnih apsurdnih stvari i onih koji spadaju, ne spadaju u to, ali zaista ono što posebno podvlačim i što ponovo, što je ponovo da pravo kažem apsurdno je to, kada se govori o ocjeni potrebnih sredstava za provođenje zakona. I klub HDSSB-a neće biti za ovakvo rješenje pa ćemo biti protiv ovakvog prijedloga. Hvala lijepa.

u okviru ovog programa gospodarskog oporavka, koji je predložila Vlada, predviđaju se i razrada mjera fiskalne politike, a odnosi se na smanjenje, odnosno uklanjanje neporeznih davanja. Ja ovaj zakon danas kao i onaj jučer shvaćam samo kao djelić u tom cijelom programu gospodarskog oporavka, i shvaćam ga kao privremen. Na to me upućuje i zaključak Odbora za kulturu, gdje je Odbor za kulturu jednoglasno, koliko sam vidjela predlaže Hrvatskom saboru da do kraja ove godine se donese cjeloviti zakon koji bi pitanje spomeničke rente regulirao primjereno, na trajnoj osnovici i u tom smislu obraćam se gospodinu Vujiću i mislim da će se naći način kako će se ova spomenička renta regulirati kroz novi zakon, što je jednostavno predložio o Odbor za kulturu. Moram kazati da shvaćam kada su ministarstva dobila zadatak od Vlade da bi se taj program gospodarskog oporavka zaživio da su morali naći načina kakao smanjiti pa jučer članarine u turističkim zajednicama, danas spomeničku rentu. A budući da smo čuli jučer da je više od 250 tih parafiskalnih davanja pa jedna od njih je i spomenička renta, moralo se pristupiti skidanju tih davanja. Pa rekli ste i vi sami iz SDP-a da ste i vi sami to predlagali. No, naravno ne slažem se kada se radi o spomenicima, posebno sam osjetljiva na tu problematiku i mislim da treba sigurno razmotriti malo dublje ovaj problem. Konkretno smanjuje se bilo je do sada od 3 do 10 kuna po metru kvadratnom, sada je to smanjeno od 1 kune do 7. ostavljeno je bilo jedinicama lokalne uprave i samouprave da same odlučuju koliki će kojoj djelatnosti namet odrediti. odrediti. Mi smo kada je Dubrovnik u pitanju bili odredili 3 kune za tranzicijske obrte i inače za obrte, do 10 kuna za ove druge djelatnosti. Na kraju kada smo željeli poticati tradicijske obrte u stroj povijesnoj gradskoj jezgri, onda smo smanjili potpuno ukinuli tu spomeničku rentu, ali na to zakonom nismo imali pravo, pa smo sami mi morali iz proračuna uplatiti onu nultu stopu koju smo dobili tradicijskim obrtima. Sada budući da je to moguće po 1 kunu, mislim da to neće biti veliki problem. Također ukidanje članka 112. i 113. razumijem obrazloženje je da su iznosi bili previsoki, da se nije pokazao interes. Shvaćam da treba kroz novi zakon pronaći kako motivirati korisnike i tih nazovimo ih usluga. Što se tiče nacionalne klasifikacijske djelatnosti vidim da je potrebno uskladiti tekst zakona sa novom nacionalnom klasifikacijom. To je tehnički problem, a vodilo se računa i o ekonomskoj snazi subjekata koji su dužni plaćati spornu rentu. Ja imam ovdje samo jednu osobnu primjedbu kojom sam se dugo bavila i razgovarala često s ministrima i bivšim ministrom i sadašnjim ministrom. Razumijem solidarnost i 60% ide za jedinice lokalne i samouprave, 40 za državni proračun i onda se on solidarno taj dio se solidarno raspoređuje po svim hrvatskim hrvatskim gradovima i krajevima za obnovu spomenika, što je razumljivo i nije jedini. Tako smo jučer uveli 7,5% kod turističke članarine i potpuno je razumljivo da bogatiji krajevi pomažu one koji to ne mogu. Međutim, ono što mene muči to sam iznijela i na Odboru za turizam je sljedeće. Da se spomenička renta plaća po mjestu osnivanja tvrtke, što znači vi imate velike tvrtke reći ću primjer Croatia Airlines, Croatia osiguranje i da ne nabrajam sada druge. Oni obavljaju svoju djelatnost konkretno u gradovima na Jadranu, konkretno u Dubrovniku, spomeničku rentu plaćaju po mjestu osnutaka. Mislim da je to velika nepravda u odnosu na jedinice lokalne uprave i samouprave Ja bih molila da se kod pisanja novog zakona to uzme u obzir na taj način Zagreb, to smo čuli malo prije da Zagreb ima 78 milijuna kuna na prošlogodišnjoj razini od spomeničke rente, a to je isključivo zato što su sjedišta ovih velikih tvrtki u Zagrebu i tamo ide prihod, a svoju djelatnost ostvaruju u gradovima ili općinama U tom smislu bih molila da se povede računa i da to zaista bude pravedno, a protiv solidarnosti nemam ništa. Svakako podržat ću ovaj zakon, jer je dio jednog vladinog gospodarskog programa, međutim sigurno da treba uvažiti mišljenje jednoglasno usvojeno Odbora za kulturu i krenuti u pisanje novog zakona kako bi svi mi poštivali ne samo naše pretke nego kulturu, baštinu u koju se tako zaklinjemo i od koje mnogi i živimo. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 5 replika. Prvo gospodin zastupnik Antun Vujić. Izvolite. Drago mi je da vam mogu replicirati, jer znam da vam je na duši razvitak grada i kao imate mnogo iskustva kao gradonačelnica. Ali glavna poanta jest i na tome da se možda ovo barem učinilo nečim privremenim itd. međutim ... ovih ponuda nije dolazila od strane ministarstva. Odbor zapravo nije dalo podršku ovom zakonu, glasanje je bilo pet, pet, a dao je jedinstvenu podršku potrebi da se ovo sve skupa situira ova materija. Ja sam vas htio zamoliti i da tu budemo na neki način solidarni svi zajedno. Ne može ovako biti radikalan pad budžetskih sredstava i istodobno likvidacija spomeničke rente kao parafiskalnog nameta. To jedno sa drugim ne ide skupa nikako. A ovo nije Vujićeva izmišljotina, ovo su podaci Ministarstva kulture o čemu ja govorim. Dakle, od 130 milijuna budžetska sredstava su pala na 27 milijuna, u prošloj godini 30, dakle gotovo za 80%. I istodobno sada prepoloviti spomeničku rentu. To je ono što ne ide nikako skupa. Hvala. **Šeks, Ja nisam ni govorila da je jednoglasno usvojen da je prihvaćen zakon od strane odbora, ali je prihvaćeno mišljenje koje predlaže ministarstvo da izađe sa novim zakonom i vjerujem da oko toga nećemo imati problema, pogotovo što Sabor donosi taj zakon. Prema tome, ovog puta smo mi na potezu. A što se tiče slažem se i činjenica je da su proračunska sredstva pala s obzirom na sredstva koja su došla iz spomeničke rente i pokušalo se da se jedno s drugim zamjeni što možda nije dobro, jer u ovim teškim gospodarskim trenucima je vjerojatno jedini način bio. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Šuica iz jednostavno da kažem one stranačke stege sama je rekla na kraju svoga svoga izlaganja, da eto pošto je predložila Vlada, ona se slaže sa prijedlogom ovoga zakona i glasat će za njega. Međutim, u početku svoga izlaganja ona je rekla da je Odbor za kulturu zajedno sa hrvatskom Vladom u pripremi novoga Zakona o financiranju zaštite i očuvanju kulturnih dobara. U članku 7. ovoga prijedloga piše da će ovaj zakon stupiti na snagu 1. listopada 2010. godine, pa bih ja ujedno bi bio i prijedlog i replika gospođi Šuici da Odbor za kulturu i Vlada Republike Hrvatske žurno i donesu prijedlog novoga Zakona o financiranju zaštite kulturnih dobara, kako bi se nadoknadio ovaj vjerojatno u tom novom zakonu ovaj manjak bilo na fiskalni ili parafiskalni način kako vi god to hoćete u izvršnoj vlasti u Vlada Republike Hrvatske kako bismo i dalje imali očuvane i održavane spomenike kulture. Hvala lijepo Evo ja bih odgovorila gospodinu Grubišiću. Nisam kazala da ću podržati zakon samo zato što to Vlada predlaže nego što je to dio sveukupnog velikog programa gospodarskog oporavka kojega je podržala većina hrvatske javnosti, kojega su podržali gospodarstvenici, kojega je podržao i sam predsjednik države i to je razlog zašto je ovo možda kap u moru, ali sigurno u ovom trenutku će pomoći i oporavku gospodarstva i malim i srednjim gospodarstvenicima. Hvala lijepa. Kolegice Šuica, kazali ste što vas muči, a ja bih kazao što mene muči, a to je slično što i mnoge obrtnike i poduzetnike muči. To su dvije stvari: na koje objekte se obračunava spomenička renta i kako se upotrebljavaju sredstva prikupljena od spomeničke rente. Svaki čovjek bi morao biti svjestan društvene potrebe održavanja kulturnih dobara, ali ako Grad Zagreb godinama obračunava spomeničku rentu obrtnicima i poduzetnicima za objekt koji je srušen i na zemljištu na kojem su napravljene zgrade za stambeni …/Govornik se ne razumije./… onda se ne može govoriti po renti nego o nametu. Ali ako obrtnici u zaštićenom spomeniku kulture obavljaju svoju djelatnost onda je to renta, a nikako namet. A u korištenju sredstava, primjerice nisu zadovoljni oni koji izdvajaju spomeničku rentu da se od tih sredstava obnavljaju pročelja zgrada u centru grada u kojima su privatni stanovi, jer je to vlasništvo privatnih stanara i oni su dužni iz sredstava pričuve održavati ta pročelja. A isto tako u onim prostorima koje oni plaćaju spomeničku rentu grad ne obnavlja pročelja nego ih prisiljava da oni svojim sredstvima obnavljaju ta pročelja. Dakle, tu je razlika da li oni to doživljavaju rentom ili nametom. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. revizije koja godišnje provjerava gradske proračune, izvršenje proračuna, kako će pojedini gradovi i gradonačelnici i bivša poglavarstva koristiti sredstva i u tom smislu se potpuno slažem s vama da privatnici su dužni svoja pročelja iz pričuve plaćati. U ovom drugom dijelu gdje kažete koji objekti trebaju plaćati spomeničku rentu, mislim da smo već polagano počeli pisati ovaj zakon mi ovdje jer se vidi da ima puno nelogičnosti stvar je konzervatorskih odjela Ministarstva kulture koji trebaju precizirati, točno nabrojiti i odrediti kao što je ova nacionalna klasifikacija djelatnosti tako i ova klasifikacija prostora koje konzervatorski odjeli trebaju točno točno odrediti i voditi računa je li taj prostor o kojemu vi govorite slučajno sada srušen ili je to prostor kojega treba održavati i obnavljati. Ovo je vrlo ozbiljna stvar i drago mi je da se otvorila ovakva rasprava.

ali ne treba zaboraviti da se obnova spomenika kulture ne vrši samo iz ovih sredstava. Ja ću spomenuti jedan dobar primjer, to je recimo konkretno dubrovačke zidine gdje godišnje se uprihodi isključivo je namijenjeno kasnije za obnovu tih istih spomenika i nekih drugih još dakle gotovo 50 milijuna kuna. I to kad uspoređujemo sa iznosom koji se dobiva na državnoj razini od spomeničke rente onda ćete vidjet zapravo koliko samo taj jedan spomenik kulture kao što su dubrovačke zidine, koliko on može vratiti sredstava i koliko se iz toga može ulagati u obnovu itd. Dakle, to je jedan svijetli primjer na koji način bi trebalo koristiti spomenike kulture upravo u svrhu turističkog proizvoda itd. Ali je zabrinjavajuće ovo što je kolega Marić također spomenuo u ovoj replici vama je upravo da se u pojedinim područjima pojedinih gradova za određene djelatnosti koje nemaju nikakve veze ni sa turizmom ni sa tim spomenikom kulture se jednostavno naplaćuje spomenička renta. Recimo, ja imam jedan primjer u Zagrebu gdje jedan kolega koji se bavi organiziranjem tečajeva, dakle jednom obrazovnom djelatnošću, mora plaćati mora plaćati rentu spomeničku kao da je ugostitelj koji živi u centru gdje živi isključivo od spomenika. Ja sam za to čak da oni koji žive isključivo od spomenika kulture kao što su recimo hotelski objekti u gradu Dubrovniku ili ugostiteljski objekti na samom Stradunu koji plaćaju enormne najmove mjesečno, njima čak i povećati rentu zato što isključivo ovise od tog spomenika kulture. Njima nametnuti veću rentu jer isključivo zbog toga ti ljudi dolaze sjedati. Jer inače zašto bi se plaćao najam jednom ugostiteljskom objektu u centru Dubrovnika 170 tisuća kuna mjesečno ako nije zbog atraktivnosti same spomeničke baštine. I tim i takvim treba naravno naplatiti spomeničku rentu. Onima koji zbilja nemaju veze, njihova djelatnost nema veze s time, naravno da ih treba osloboditi, rasteretiti i u tom smislu ove mjere ja se nadam da će i nas potaknuti, ali i pogoditi onu svrhu što se tiče same pomoći gospodarstvu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Evo gospodine Matušić, spomenuli ste Dubrovnik više puta i jedan specifikum u Dubrovniku, a to je Društvo prijatelja dubrovačke starine koji ima proračun gotovo 50 milijuna kuna i koji ta sredstva već godinama, 50 godina namjenski i vraća u spomenike i ne treba nikakva revizija ni gospođa Krasić jer ta sredstva isključivo su namijenjena za spomenike i koristila su se za obnovu spomeniku. Ali ovih dana imate prigodu čuti kako se ta sredstva nenamjenski koriste otkad ih je grad Dubrovnik uzeo što je jedan vrlo negativan primjer tako da ste me podsjetili na to. Ima jedan drugi pozitivan primjer gdje ovih dana čujete da bi od dubrovačke žičare koja će se ovih dana otvoriti nakon 20 godina traži sredstva od koncesije da se da dio Gradu Dubrovniku. To je isto jedan partikularni primjer koji bi trebalo razmotriti, ali u tom slučaju svi hoteli, kao što ste rekli kolega Matušić, i svi oni koji žive isključivo od spomenika, a većina ih živi od spomenika pa je tipičan primjer hotela Excelsior u Dubrovniku i hotela Argentine i svih onih koji su na predjelu Ploča, koji žive isključivo od pogleda na povijesnu jezgru. Znači žičara ne može biti tretirana drugačije, ona mora biti tretirana jednako kao što su svi ostali objekti koji žive od spomenika i u tom smislu je i ovo za razmotrit i u ovom dijelu spomeničku rentu zaista razraditi i vidjeti ikako ikako učiniti da gospodarstvenici zaista participiraju u onome što dobivaju od naših gradova, a ovdje posebno naglašavam Dubrovnik. Hvala vam Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog je obrazložen i zapravo donesen zbog cjelovitog programa gospodarskog oporavka koji donosi Vlada Republike Hrvatske. O njemu kao što smo čuli brišu se člankom 112. tj 113. obavezi fizičkih i pravnih osoba koje obnašaju djelatnosti vezano uz spomeničke objekte, korištenjem motiva, izrade suvenira, tekstilni proizvodi itd. A člankom 114. smanjuje se davanje sa dosadašnjih 3 i 10 na 1 do 7 po četvornom metru. Isto tako se dopunom članka 114. onemogućuje da obveznici spomeničke rente plaćaju spomeničku rentu po dvije osnovice. Ja bih odmah htio reći da zbog ovoga prijedloga nitko nije sretan. Shvaćamo ga i doživljavamo ga kao jednu sastavnicu jednog općeg projekta gospodarskog oporavka i kao jednu privremenu činjenicu. Naime, sigurno je da je potrebno i moguće i to proizlazi iz dosadašnje rasprave preispitati sustav spomeničke rente kako s obzirom na obuhvaćene obveznike, fizičke i pravne osobe tako i na problem utvrđivanja pojma spomenika kulture i spomeničkih ambijenata. Naime, ne možemo previdjeti činjenicu da smanjivanje tih sredstava u proračunu prije nekoliko godina upravo opravdano uvođenje spomeničke rente. Sada se međutim jasno ta sredstva zaista drastično reduciraju. Dakle, prijedlog ovog zakona možemo opravdati zbog kao privremen interventan i kao jedan povod da se zaista preispitaju i poboljšaju neki bitni elementi u Zakonu o spomeničkoj renti o čemu je govorila i kolegica Šuica i kolega Frano Matušić. Ima tu zaista apsurda. Spomenut je primjer da po mjestu osnutka se plaća ta spomenička renta, a ne po onome mjestu gdje se ostvaruje djelatnost. Dakle, pitanje spomeničke rente apsolutno treba preispitati i poboljšati i projektirati i projektirati već spomeničku rentu u izgledu bitnog poboljšanja i gospodarskih i svih ostalih parametara u kojima se krećemo proračunskih i ostalo. Činjenica je da anomalije koje se nalaze u sadašnjem Zakonu o spomeničkoj renti nesumnjivo treba ukloniti. Čuli smo ih nekoliko, da treba prihvatiti ovaj prijedlog kao

pa i loša rješenja koja su do sad bila u spomeničkoj renti isprave. Prema tome, ja ću pročitati ovdje ipak u svom izlaganju zaključak odbora koji je spomenut već nekoliko puta ovdje u raspravi, a to je da se obvezuje Ministarstvo kulture da izradi, a Vlada Republike Hrvatske da ove godine uputi Hrvatskom saboru prijedlog za izmjenu i dopunu postojećih odredbi, odnosno donošenje zasebnog zakona kojim bi se pitanje spomeničke rente primjereno reguliralo na trajnoj osnovici polazeći od potrebe i mogućnosti zaštite kulturnih dobara i spomeničkih cjelina i u budućim poboljšanim proračunskim i gospodarskim prilikama. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Jerko Rošin. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade, gospodine državni tajniče. Ova tematika mi je itekako bliska, poznata i zainteresiran sam da se obavi što bolje. međutim, u svojoj raspravi promijenit ću tijek o kojem sam mislio jer je puno toga već izrečeno što sam ja trebao kazati, pa nema smisla da trošim vrijeme. Ali mi je interesantno čak utoliko da je pitanje je li spomenička renta pravi termin ili nije za razliku od toga što je sve spomenik, što nije, što se spomenikom može zvati. Naravno mnogi su o tome raspravljali, a Dioklecijanova palača i spomenik recimo recimo Luki Botiću nisu jedna te ista stvar u smislu kojem je, pa bih rađe govorio o problematici odnosno o terminologiji koja bi bila bliže baštini i to graditeljskoj baštini, ali isto tako i prirodnoj baštini koja na isti način može u određenim trenucima biti tretiran. No, shvaćam da tako postoji kao termin u zakonu i do sada. Ali promišljajući o jeziku, čini mi se da smo te rasprave isto tako vodili šta je spomenik, a šta nije spomenik. Kolegi, zahvalan sam što je kolega Vujić imao raspravu kakvu je imao. To pokazuje barem iz njegovog nastupa koji je bio vrlo emocionalan, čak bih rekao ne samo stručno utemeljen. Pokazuje se jedno poznavanje problematike i jedna angažiranost u pogledu ovoga. Ali me veseli stoga što eto sa te strane čujem i raspravu u kojima prevladava struka, a ne prevladava politikanstvo u odnosu na tematiku na tematiku o kojoj se obrazlaže. I dopalo mi se, izuzetno mi se dopalo zapomaganje upomoć kako reagirati kada osjetiš da neki drugi govori laž. Ne kažem da je netko drugi govorio laž u tom kontekstu, jer sam često puta ja bio u takvoj jednoj situaciji, tražio u pomoć kako se može neka laž a ne postoji Poslovnikom prigoda da se to poništi. I čak oni bi koji bi laži izgovorili napustili bi dvoranu, ne bi ih bilo ni stalo čuti šta netko ispravlja njihove navode. Ali da se vratim na samu tematiku koja je izuzetno bitna i da se vežem uz nešto što je sa stajališta moje struke, moje problematike i dobra ove baštine o kojoj govorimo, o tim spomenicima vrlo važno. U krajnjem slučaju zašto se i ti novci svi alimentiraju na jedan ili na drugi način. Odnosi se zapravo na očuvanje i obnovu tih spomenika da bi oni trajali u prostoru. I tu nailazimo na mnogo problema koji nisu samo pitanje novca, nego su i pitanje tehnologije kako se novci plasiraju, tehnologije kako se odobrenja daju itd. Zato me ta tematika izuzetno zanima i mislim da je prijedlog o promišljanju jednog novog zakona na ovu temu u jednoj kasnijoj fazi, jer je ovo svi govorimo jedna privremena mjera. Na žalost jedna privremena mjera koja ide u korist onima koji plaćaju, da im se smanji njihova davanja bez obzira je li 120 milijuna puno ili malo, 50 milijuna puno ili malo. Ali znamo da bi bilo dobro kad bi u proračunu imali što više sredstava za obnovu spomenika i njihovo očuvanje. Zato bih stavio na stol jedan drugi segment ulaganja o kojem se ovdje ne govori. Razgovarao sam sa gospodinom državnim tajnikom malo prije. On me poučio u u pogledu tehnologije koja stoji na raspolaganju, ali koja nije u javnosti toliko poznata, nije prisutna o korištenju tih raspoloživih sredstava i koja bi se davala na korištenje kad bi netko sa svojom dokumentacijom išao naprijed. Naime, mnogi plaćaju spomeničku rentu za spomenik kojega koriste, a da su sami uložili novce u njega i da nisu dobili ni jednu kunu. I djeluje vrlo apsurdno da ja obnavljam svoj vlastiti spomenik i da na to što sam ja potrošio novce podigao sam mu vrijednost i na takav način ta spomenička renta se plaća. Prema tome čini mi se da u alimentaciji tih sredstava iz rente spomeničke vrijednosti, iz rente baštine koju koristimo je vrlo važno uzeti u obzir i vlastita sredstva koja korisnik ili vlasnik tog prostora ulaže i da mu se to na određeni način što više omogući. Naravno i tu postoje budžetska ili proračunska ograničenja, jer netko može doći sa svom dokumentacijom a da sredstava nema koja bi mu se stavila na raspolaganje. Dakle ipak je vrlo važno napuniti tu centralnu kasu iz koje to ide naprijed. Nešto šta ostavlja generalno dojam, na bilo kojeg turistu ili posjetitelja nekog grada, to su fasade, to su pročelja kuća. Pročelja kuća premda su fizički pripadaju zgradi i onome vlasniku tko je vlasnik te kuće, oni su zapravo lice jednoga grada, oni su svojina čitavog grada, prema tome pitanje pročelja i šta se na pročeljima događa i u kakvom su stanju trebalo bi izić iz konteksta brige samoga vlasnika ili korisnika tog prostora i postati gradska imovina na određeni način kroz tu skrb. To nije samo pitanje baštine, to je nečega što danas gradimo pa će biti baština u nekim budućim vremenima i dobiti neku svoju valorizaciju. Zato bi kroz to trebali gledati šta se događa sa pročeljima i zgradama koje su sagrađene na jedan način, a svaki korisnik to promijeni i prilagodi svojim vlastitim potrebama, ne sagledavajući u tome baštinu ili moguće umjetničke ili povijesne ili bilo koje vrijednosti o kojima mi danas govorimo u odnosu na prošla vremena. Teško današnje vrijeme da shvaćamo da će jednoga dana biti isto prošlo vrijeme. U smislu olakšanja plasmana tih sredstava koje bi se eventualno skupila, onima koji bi htjeli sami obnavljati te objekte, naravno ne mogu ih sami obnoviti bez da za to dobiju adekvatne suglasnosti, suglasnosti stručnih službi i zaštitara i svih onih koji trebaju blagosloviti takav jedan projekat, jednu takvu namjeru. Tu nailazimo na puno problema, službe zaštite nisu toliko ekipirane da bi mogle raditi. Stručne službe ne samo po broju ljudi koji rade, nego po struci koji imaju nisu toliko niti educirani niti osposobljeni da bi svaki put mogli dati suvisla rješenja, iz tog razloga se investitorima obnove ne davaju imputi kako da preurede te svoje zgrade, na koji način da učinu, nego se traži od njih da projektanti naprave nekoliko rješenja a onda će netko u službi uprit prstom i reći ovo mi je drago, ovo nije mi drago, premda ne snosi odgovornost za takvu odluku, nego onaj projektant koji je to napravio. Dakle veliki su problemi u ishođenju dozvola za obnovu objekata, jer kad bi bili manji problemi onda bi se vjerojatno toga i više dogodilo, ili bi se dogodilo manje zlo, jer kao što je praksa u Hrvatskoj na žalost vrlo česta, u mnogim segmentima kad ljudi izgube povjerenje u proceduru ili kad se umore od te procedure onda naprave sami i u tom trenutku ih više nitko ne kontrolira jer su sami napravili sve šta god jesu. Na isti takav način smo razgovarali o turizmu jučer, jer se neka paralela može povući. Inspektor ne dolazi u bespravan objekt, jer taj objekt nema ni lokacijsku, ni uporabnu, ni građevinsku dozvolu i ne radi službeno, nego radi na divlje, a inspektori dolaze samo onima koji imaju prijavljene djelatnosti, dakle ti problemi i zaštite i nadzora nad tim je vrlo važno, isto kao što je odnos prema UNESCO-u, UNESCO koristimo samo kad nekome želimo zapeti nogu, usporiti mu njegovu realizaciju, a ne koristimo ga onda kad bi bilo korisno. Iskustva ljudi samog ministarstva pokazuju da je pitanje tretmana i odnosa sa UNESCO recimo u Francuskoj na jedan način, a mi bez UNESCO-a ne možemo apsolutno ništa. Naravno UNESCO je dobar da sve to skupa štiti. Dakle, zalažući se za ubuduće jedan revidirani zakon koji će govoriti o ja bih prije rekao baštini, koja bi uključilo i prirodnu baštinu, ne samo ovu, mada to mogu bit dva odvojena zakona, shvaćam ovo kao jednu privremenu mjeru protiv koje iz nekog političkog konteksta se nema šta ni dodati, ni oduzeti, ali svakako žalim da se sredstva ne alimentiraju u onoj sumi u kojoj su bila potrebna da se što više baštinjenoga očuva i da svakodnevno živi. Hvala vam lijepa. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo šjor Jerko ja se s vama zapravo slažem i izrekli ste činjenicu da je i pitanje tehnologije, ali isto tako na koji način se zapravo moramo odnositi prema našoj kulturnoj baštini, ali ono što bi također dodala je ovdje i naš ukupan odnos, odnosno naša posviještenost prema kulturnoj baštini. Činjenica je da mi u tom proračunskom prostoru jedinica lokalne i regionalne samouprave mogli i do sada odrediti visinu spomeničke rente, pa je primjerice za moj grad, koji od njegovog prvog spomena do dana današnjega je prošlo više od tisuću godina, je za određene djelatnosti bila donesena odluka bivšega poglavarstva da se ide čak u oslobađanje nekih tradicijskih obrta, do recimo najviše razine u od nekih 5 kuna po jednom četvornom metru. Međutim treba kazati da je to samo jedan od izvora financiranja kod održavanja spomenika kulture. Ali također ste dotaknuli još jedan problem kojeg mi se čini da je potrebno na njemu raditi, a to je na koji način motivirati fizičke osobe koji su vlasnici imovine u povijesnom gradu. Ne samo da je problem i da problem izlazi kod konzervatorskog odjela Ministarstva kultura zbog određenih projekata na koji način bi se trebali održavati i sanirati potrošeni pod navodnjake spomenici kulture, već i način financiranja jer su uglavnom to ljudi koji nemaju dovoljan izvor sredstava, a isto tako često puta se događa i da oni ne žive u tom gradu u kojem se nekretnina nalazi. Hvala lijepa.

Naravno spomenili ste nešto što je zapravo najvažnije u svemu skupa to je mentalitet naš, i kako se odnosimo prema svemu. Taj mentalitet nam je na mnogim razinama dosta nizak, u odnosu na neki opći interes koji bi iz toga trebali svi imati. Jedan od klasičnih primjera takvog stanja je, imamo ekološke probleme samo zato što stvaramo ekološke probleme, pa ih moramo rješavati. Kad ih ne bi stvarali, ne bi ih trebali rješavati. Motivacija je vlasnika je dio onoga o čemu sam govorio, je potpuno se slažem s vama što ste apostrofirali tu jednu činjenicu. Nešto što bi na tu temu dodao, s obzirom na vaše iskustvo kao gradonačelnice Šibenika, dakle isto jednoga grada punoga graditeljske spomeničke baštine je jedna konstatacija, ne znam da li će se drugi kolege samnom složiti, šteta je ja mislim da koji put i mi zastupnici koji trebamo dignut ruku na neki zakon ne sudjelujemo u pripremi takvog jednog zakona, jer postoje neka određena naša iskustva koja mi imamo koji neki koji pripremaju taj zakon nemaju. Ne gledam vas osobno zato što bi vama prigovorio, nego ste adresa na koju se obraćam. Jer u ministarstvu nema gradonačelnika koja su takva praktička iskustva proživjeli ili nekoga drugoga. Dakle, neka naša promišljanja bi dobro došla u pripremi zakona ne samo ovoga nego i nekih drugih zakona. Hvala. Hvala. Dvije obavijesti. U 12,43 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. I sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održat će se danas u 14,00 sati u dvorani "Janka Draškovića". Gospodin zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. Ja ću problemu pristupiti iz sasvim pragmatičke razine da bi se vidjela zapravo konsekvenca koja se ovim zakonom uvodi. A odpočet ću s te pragmatičke razine citatom jučerašnje rasprave gospođe Šuice, koja je zapravo potaknula jedan vrlo aktualan i gorući problem, a o kojem je govorila vrlo nadahnuto i mene je to impresioniralo. Gospođa Šuica je konstatirala da je naš osnovni problem u turizmu duljina, odnosno kratkoća sezone. I da je jedna od glavnih zadaća postojeće turističke kapacitete i način njihovog korištenja prevesti u cjelogodišnji turizam. Cjelogodišnji turizam gradi se na kulturnom turizmu, na kongresnom turizmu, na sportskom turizmu i na zdravstvenom turizmu, možda i na vjerskom. Dakle, to su elementi cjelogodišnjeg turizma. U čemu je čak i kada je vjerski u pitanju kulturno dobro osnova za cjelogodišnji turizam. Da bi kulturno dobro funkcioniralo i da bi kulturno dobro uopće moglo ostati kulturno dobro, svi mi znamo da ga moramo održavati pokatkada i rekonstruirati. I svi znamo da su za to potrebna odgovarajuća sredstva. Način na koji se stalno održava ili približno održava ista suma u sustavu, pri čemu se proračunska sredstva, dakle fiskalna zamjenjuju parafiskalnim sredstvima, a da se čak niti ne uzima u obzir inflacija, zapravo znači pad količine raspoloživih sredstava za održavanje materijalnih dobra. Znači posredno pad raspoloživih resursa za uvođenje cjelogodišnjeg turizma. I to je ono što je osnovna prepreka ovog zakona i to je ono što treba osvijestiti, zajedno sa činjenicom da je u nerazvijenim i da ne velim primitivnim zemljama, prvo što se reže u proračunskim poteškoćama su kultura, obrazovanje i znanost. A kultura, obrazovanje i znanost su ono na čemu počiva ne samo dobrobit ljudi, nego zapravo cjelokupni život jedne nacije, jedne političke zajednice kako god to želimo nazvati. I to je ono što zapravo brine i to je ono od čega ne možemo odstupiti i čemu ne bismo smjeli pristupiti stranački, nego što je rekao kolega konsensualan način. Mi bismo morali neka stvari rješavati konsenzusom. Ovo o čemu sada govorimo je zapravo pitanje jedne strategijske djelatnosti. Turizam je bez obzira što je relativno nisko akumulativna, u Hrvatskoj gospodarstvena grana od strategijske djelatnosti, kako zbog toga što od njega živi jako puno ljudi, tako i zbog toga što državi pribavlja odgovarajuću količinu deviza koja mu omogućava koliko toliko normalnu međunarodnu razinu. I sada ukoliko od postojećih raspoloživih 130 milijuna, a faktički planiranih 250 milijuna, padnemo na 70-ak, 80-ak, onda ćemo si odrezati još jednu granu na kojoj sjedimo. Ja naprosto mislim da o tome treba voditi računa u svim političkim opcijama. I smatram da su ovakove financijske bravure bez obzira na poteškoće u kojima se nalazimo nedopustive. Jer kada smo u financijskim poteškoćama, tada zapravo moramo tek tada moramo voditi računa o iskorištavanju svake kune i tek tada moramo voditi računa o tome da ih investiramo u onu vrstu djelatnosti koja će donijeti relativno brzo i odgovarajuću dobit. Turistička djelatnost nastoji ekspandirati tako da od postojećeg ljetnog turizma, postane zapravo cjelogodišnji. Smanjenjem sredstava za održavanje kulturnih dobara se ta mogućnost smanjuje, a pogotovo što je riječ o iznosima koji ako danas ne uložite kunu, za tri godine ćete morati uložiti između 20 i 50 kuna. to su sredstva koja su nužno potrebna za održavanje kulturnih dobara. I ako se ona ne utroše u adekvatnom trenutku, onda ta sredstva koja su potrebna za održavanje tih istih materijalnih dobara, tokom vremena strahovito rastu, eksponencijalno rastu. I stoga se meni čini da je ovo zakon od ekonomskog, od kulturnog i od političkog značaja i cijeli cijeli niz primjedbi koje vam mi upućujemo i ne upućujemo zato što smo opozicija pa smo apriori protiv onoga što vi činite, nego vam upućujemo i sasvim dobre nakane da ukoliko nećemo osigurati sredstva za one djelatnosti koja su nam trenutačno najprispodbivije iz ekonomskog aspekta, da ćemo zapravo ekonomski još više lomiti zube. I stoga se meni čini da je ova konstrukcija koju ste sada izveli bez garancije da će sada ukinuta sredstva biti nadoknađena na neki drugi recimo proračunski ili fiskalni način,

Spomenuli ste isto tako kulturni turizam kao vrstu turizma i da nam je naravno ideja i da nam je cilj produžiti sezonu i što više turizma turizma dati našim gostima na taj način zapravo da povećamo takav prihod u proračune bilo državne, bilo lokalne, gradske, općinske. Ja bih vam rekla što se tiče grada Dubrovnika da je indeks kulturnog turizma 29%. Kada uzmete da je europski prosjek negdje 2 do 6% ili jedan Beč koji ima 11%, onda vidimo kakve će reperkusije sve imati na grad Dubrovnik, odnosno na taj kulturni turizma, odnosno dio turizma turizma općenito, odnosno dio gospodarstva naše države. I onda stvarno moram konstatirati da režemo granu na kojoj sjedimo. Srećko (SDP)** Hvala kolegici Šimac-Bonačić. Jako mi je drago da iz različitih političkih perspektiva dolazimo do istog zaključka i zapravo smo se približili konsenzusu da rješenje nije dobro, bez obzira na trenutačnu financijsku stisku svi moramo nastojati da se nađu novci za održavanje kulturnih dobara jer su oni temelj jedne od naših strateških i kulturnih djelatnosti hvala vam na prilogu. Ja sam citirao kolegicu iz druge političke opcije i nekako tu postoji, ako mogu reći u ovoj dvorani politički konsenzus oko toga pa onda tome zahvaljujem.

Pa ja bih zapravo rekla da je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske po mnogim kriterijima jedno, ako ne i jedino tijelo sadašnje Vlade koje se isključivo bavilo svojim područjem prateći načela struke te poštujući javni interes i potrebe u kulturi. I upravo zbog toga me zapravo čudi ovaj danas prijedlog zakona kakav jest da se, danas je proizašao iz Ministarstva kulture. Naime, mi smo svi svjesni i ovih dana ponavljamo, svjesni smo da se Hrvatska nalazi usred teške financijske krize gdje se ne nazire kraj da zapravo današnja Vlada nema konstruktivne odgovore. To smo vidjeli i jučer prijedlogom izmjena i dopuna zakona vidimo i danas da jednostavno Vlada radi rezanje bez nekakvih simulacija, bez nekakvih izračuna da vidimo koliko se zapravo isplate takve izmjene zakona, odnosno takve mjere. Prijedlog zakona umanjuje, točnije bagatelizira status, ideju i simboliku kulturnog dobra, uništava primisli i strateška promišljanja o tržišnoj vrijednosti kulturnih dobara, ali ne potiče nikakvu svijest o vrijednosti kulturnih dobara koja uvelike definiraju kulturni identitet mnogih lokalnih zajednica. Danas smo govorili i o svijesti naših građana koji žive u spomenicima kulture, prema tome i na ovaj način sigurno da nećemo raditi na tome, na osvješćenju takvih naših sugrađana da mogu obnavljati takve spomenike. Uopće nije jasno što je potaklo na donošenje prijedloga zakona te tko je i zašto utvrdio da su visoki iznosi spomeničke rente kao i plaćanje naknade za korištenje kulturnih dobara u promidžbene svrhe. Ocjena stanja u prijedlogu zakona to tek uopće ne obuhvaća, ali i ne nudi argumentiranu analizu stanja koja bi dala temelje za ozbiljnu raspravu o tome tko, zašto, koliko i kome treba plaćati spomeničku rentu. mislim da smo se u raspravi s jedne i druge strane složili da treba preispitati, strukturirati zapravo i otklanjati anomalije. Mislim da smo svjesni toga da ovaj prijedlog zakona ne rješava problematiku spomeničke rente i da bi trebalo napraviti strukturiranje u tom smislu. Jedino je jasno naglašeno u prijedlogu da se stupanjem na snagu predloženog zakona smanjuju proračunski prihodi po osnovi upotrebe kulturnih dobara na vrtoglavih 50% te da gradovi dobivaju pravi temelj da svojom odlukom izuzmu fizičke i pravne osobe od plaćanja spomeničke rente. Postavlja se pitanje tko će nadoknaditi tih 50% sredstava. Kao što znate dolazim iz Dubrovnika, spomenula sam koliki je indeks, da je najveći, da je puno veći od europskog prosjeka i pitam se na koji način možemo mi iz lokalnih proračuna obnavljati te sve vrijedne spomenike kulture. Tko će znači sufinancirati obnovu i zaštitu kulturnih dobara? Vjerojatno će se ponovno, kao što smo i jučer čuli, sve ove izmjene, sva ova rezanja ponovno oslanjati, naslanjati na lokalne proračune, a lokalni proračuni to sigurno neće moći izdržati i upravo zbog toga ponovno će patiti ono što ne smijemo dirati, što smo dobili u nasljedstvo ili što je dio naših identiteta što je govorio i naš gospodin Vujić ispred kluba, to je dio nas svih. To smo dobili i to moramo čuvati i nositi dalje na naše, prenositi na generacije. Ima li Ministarstvo kulture podatak koliko su privatni subjekti, poduzetnici, obrtnici itd. na području gradova, ne moram samo reći sad Dubrovnik, Splita, Zadra, Trogira, Pule, uložili u obnovu i zaštitu kulturnih dobara. Zna li Ministarstvo kulture za onaj spomenuti indeks koji sam prije spomenula da je indeks kulturnog turizma u Dubrovniku 29%, a europski prosjek 2 Zna li Ministarstvo kulture da je recimo u Dubrovniku privatni sektor daleko više zaradio od kulturnih dobara nego što će ikada lokalni proračuni prihodovati, a upravo iz lokalnih proračuna se plaća obnova i zaštita spomeničke građe. Pa recimo, evo kolegica je spomenula iz Dubrovnika spomenula je slučaj žičare u Dubrovniku i taj zapravo primjer žičare pokazuje koliko zapravo privatni sektor iskorištava lokalne lokalne kulturne resurse na vlastitu financijsku dobit. Privatni vlasnik ima koncesiju, međutim on nije napravio ništa, treba uvažiti njegova financijska ulaganja, ali on svoj projekt naslanja na postojeću infrastrukturu grada i upravo zbog toga sam, stojim stojim na stanovištu da dio toga, dio prihoda treba ostati u Gradu Dubrovniku zbog toga što se treba ulagati i dalje u tu infrastrukturu koji koristi taj privatni poduzetnik. Ubire se profit na ulaganjima poreznih obveznika. Mislim da je i taj način i drugi primjeri ukazuju na proces instrumentalizacije kulture koji je suprotan modelu koji je na snazi u mnogim europskim zemljama gdje se inzistira upravo na društvenoj vrijednosti i iskorištavanju kulture. Međutim, danas smo čuli u Hrvatskoj model je takav da se inzistira na tržišnoj vrijednosti kulture koju ima za privatni sektor. još bih se osvrnula na jedan dio iz zakona, iz prijedloga zakona kada se kaže, navodi se brisanje članka 112. kojim se propisuje obveza da osoba koja je stavila u promet proizvod na kojem se nalazi prepoznatljivo kulturno dobro ili njegov prepoznatljivi dio uplati 10% od prodaje cijene proizvoda. Diskutabilno je koliki je taj iznos optimalan. Da li je to visok iznos ili ne. Međutim, da li to znači da se daje dozvola za bezbrižno mahnito štancanje bilo čega, pulske arene, Svetog Duje, Svetog Vlaha na sve vrste proizvoda turističke promidžbe, suvenire. Može se dogoditi da taj simbol bude od rakije do donjeg rublja. Gospodo, razmislite o tome. Ovakav prijedlog zakona ne mogu prihvatiti. Hvala lijepo. Evo samo jedan ispravak. Naime, kolegica je rekla da Vlada nije radila simulaciju i da ne zna što se zapravo događa. Potpuno je netočno. Vlada je točno sa svim gospodarskim mjerama koje je pripremala točno je predvidjela što će se dogoditi, koliko će se novaca uštediti i tako i u ovom slučaju konkretnom kao što je to jučer bilo sa turističkim članarinama. Točno se znaju iznosi u desecima milijuna kuna ili stotinama koji će se uštedjeti i koji će se zapravo staviti na raspolaganje gospodarstvu i koji će se osloboditi za gospodarski razvoj. I ja se nadam da će ova mjera biti zapravo jedna od privremenih mjera i da ćemo se vratiti apsolutno intenzivnoj obnovi kulturne baštine. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Ovaj zakon u najmanju ruku smatram problematičnim i to ću vrlo rado argumentirati. Radi određenih ušteda koje su stvarno relativno i male kada se vide kolike su nam proračunske rupe ili koliko naša kulturna baština zahtijeva da bi se održavala u kakvom takvom stanju radi takvih ušteda što će priznati vam i mnogi poduzetnici pogotovo oni koji poštuju recimo unutar zidina jednog starog grada i od toga profitiraju što postoje unutar zidina takvog grada, radi takvih ušteda mi potencijalno možemo napraviti veliku štetu. Ovaj zakon općeniti odnos prema kulturi i kulturnoj politici i smanjivanje proračunskih sredstava može uzrokovati velike štete po pitanju kulturne baštine, po pitanju razvoja kulturnog turizma, ali i po pitanju našeg kulturnog identiteta. Ja ću prije nego što ovo sad argumentiram postavio bih par pitanja. Dakle, mene zanima da li je predlagač razgovarao sa strukom i što je na prijedlog ovog zakona reklo Hrvatsko vijeće za kulturna dobra. Također, zanima me da li su rađene analize. Da li je rađena recimo analiza pritužbi vezane uz samu rentu. Da li je rađena ikakva analiza koliko na primjer poduzetnici koji posluju unutar opet ću reći zidina nekog starog grada zapravo prihoduju upravo temeljem toga što se nalaze na takvoj poziciji. Da li je napravljena analiza koliko oni koji recimo koriste Dubrovnik u svojim reklamama su profitirali od toga. I na kraju krajeva pitanje koliko je država prihodovala od onih 1000 kuna kojih se treba plaćati kada se koristi prepoznatljivo kulturno dobro. Ja sam osobno u par razgovora shvatio da se barem oko tih 1000 kuna koje se treba platiti radi o mizernim svotama, jer očito da čak nema ni mehanizama, dobrih mehanizama naplate. Pa postavljam vam pitanje da li je ukidanje ovih 1000 kuna koji se treba dati kada se koristi prepoznatljivo kulturno dobro zapravo bacanje magle. Jer ako nešto ni ne naplatimo, čemu onda zapravo to ukidati. Očito od samog početka nije funkcioniralo. Kada pričamo o ovim razlozima di ja smatram da bi mogla nastati velika šteta što zbog izmjena ovog zakona, što zbog umanjenja. Jer proračun Ministarstva kulture je zaista po mom osobnom mišljenju u najmanju ruku mizeran. To je moje osobno mišljenje. Treba daleko, daleko više novaca davati hrvatskoj kulturi i daleko, daleko više novaca ići za kulturnu baštinu. Naša kulturna baština nije naša, ne pripada našoj generaciji, samo našoj generaciji. Ona je došla od naših predaka, generacija prije nas i mi to trebamo ostaviti nekome nakon nas. Pitanje je samo u kakvom stanju ćemo mi ostaviti našu kulturnu baštinu. To je ključno pitanje i odgovornost sadašnjih generacija. Jer ako ćemo raditi ove izmjene i ako će novaca biti manje i ako općenito ima manje novaca u proračunu za održavanje i obnovu kulturne baštine onda gospodo draga mi ćemo se vrlo brzo naći u velikim problemima već za par godina. Kulturna baština u spoju sa kulturnim turizmom može donositi velike novce, može kroz poreze puniti proračun, može donositi nova radna mjesta, ali i to košta. Održavanje kulturne baštine košta, a neodržavanje kulturne baštine, kolegice i kolege uništava I mi ako nastavimo ovim putem i ako ćemo ići sa ovakvim prijedlogom, sa ovako i dalje mizernim sredstvima u proračunu ovo na taj način možemo slobodno reći da pogoduje devastaciji, samo devastaciji kulturne baštine. Druga stvar koja će se naći u problemima je kulturni turizam. Mi volimo često reći u Hrvatskoj da smo mi zemlja čak često čitam po novinama i elitnog turizma. Nama je zapravo kulturni turizam koji je često jedna od ključnih stvari elitnog turizma je u povojima i to treba otvoreno priznati. On je još uvijek nerazvijen, a potencijalno može zapošljavati stotine i tisuće ljudi i donositi velike novce. I mi na ovaj način lagano režemo granu koja može biti zaista jedna velika zelena lijepa grana za par godina. Već sada je režemo. A kad smo opet kod tog elitnog turizma mi si moramo sami priznati jednu stvar, da smo mi država još uvijek masovnog turizma, masovnog turizma koje traje tri ljetna mjeseca i di se pokuša zaraditi maksimalno koliko se može u tih par mjeseci. I to je naš turizam. On je u većini slučajeva još uvijek masovni turizam i to ću rado argumentirati isto. U elitnom turizmu stvari su drugačije. Kod nas dapače samo da se vratim nazad i ona vrhunska recimo kulturna događanja, izložbe događaju se usred ljeta jer zahtijevaju minimalan rad i već postoje turisti koji su došli. Ali kulturni turizam koji spada, koji je jedan od temelja elitnog turizma zahtijeva 12 mjeseci turizma, 12 mjeseci zahtijeva, zahtijeva puno novaca, zahtijeva puno rada. Ovdje je kolegica dala dobar primjer, pa ja ću ponoviti. Budimpešta, Prag bilo koji od tih gradova da uzmete. Kako to da jedan taj grad zaradi više nego cijela Hrvatska i cijeli naš turizam u godini dana. Pa zato što ćete vi u Beču i kada je -17 i pada snijeg do koljena imati vrhunske izložbe, vrhunske opere, vrhunska događanja, vrhunske znanstvene konferencije. To vrijedi i za Prag i za Budimpeštu. I tu vam ide moja argumentacija da smo mi još uvijek na žalost masovni turizam koji traje vrlo kratko i tu je da samo pridobije neku dobi u kratko vrijeme. Ako želimo pomoći našoj kulturi, onda antirecesijska mjera bi vam trebala biti upravo ulaganje u kulturni turizam. Ja ću dati par primjera iz Europske unije. Treća stvar koju smatram da je jako problematična ovdje, je ugrožavanje našeg identiteta. Kratko i jasno, identitet Hrvatske ne proizlazi iz 56 i naših granica. Bog zna da se granica ovdje mijenjala pet puta u zadnjih 100 godina. Naš identitet ne proizlazi iz naše ekonomije, on ne proizlazi iz naše politike, naš identitet u potpunosti proizlazi iz naše kulture. I kada idemo sada u članstvo u Europskoj uniji, Europa nam daje puno, a mi ćemo dati upravo to, svoj kulturni identitet, i naš kulturni identitet postaje dio europske baštine. I ja osobno smatram da se s ovakvim, ponovit ću i mizernim proračunom za kulturu i ovakvim mjerama ugrožava i taj aspekt. Ovaj zakon za mene osobno spada u onaj rang koji sam još jučer pričao, rezanje porezi, a da nema, nemamo ovdje u Saboru pravih proaktivnih antirecesijskih mjera. Pa dajte samo dva, tri primjera koji u Europi rade, pa dođite nam s tim prijedlogom ovdje u Sabor. Recimo dođite s prijedlogom da ćete osnovati Fond za poticanje kulturnog turizma, sa jasnom strategijom da će se zaposliti toliko ljudi, da će se napraviti određene stvari. Pa meni je presmiješno da vam se muzej, muzej turskih provala i vojne granice nalazi u Sloveniji. Zar nikom nije palo u Ministarstvu kulture na pamet da bi zapravo to trebalo bit u Hrvatskoj, da se može povezati cijeli niz onih utvrda, cijeli niz bivše vojne krajine od toga zapravo okrenuti novci, zaposlit ljudi, dovesti turisti, 12 mjeseci u godini. Druga stvar, pa bolje da ste onda došli sa analizom vezano uz ovaj prijedlog zakona i rekli gledajte ovima treba ukinuti, ovima treba smanjiti, a ovima koji deru milijune unutar zidina starog grada treba povećati. Pa i to je bolje od ovoga. Treća stvar jedan fascinantan primjer iz Italije. Zaklade. Država potiče velike privatne tvrtke da osnivaju zaklade za obnovu kulturne baštine, a da ne kažem da su u Italiji čak, država je pritisnula se./… koje se bave špekulacijama, pošto već nisu uveli porez na špekulacije i pritisnuli su velike banke da moraju imati zaklade za održavanje kulturne baštine koji onda u njima sjedi struka i ulaže se u obnovu kulturne baštine. To vam je recimo jedna mjera. S takvim stvarima trebate nama doć, a nama je Vlada došla sa ovim prijedlogom bez znači ikakve konkretne mjere za koju ja smatram da je dubiozan i da će zasigurno uzrokovati velikih problema u sljedećih par godina. Hvala puno. Hvala. Jedan ispravak, jedna replika. Ispravak gospođa zastupnica Dubravka Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Pa ispravila bih dva netočna navoda. Kad ste kazali da je samo kulturni identitet identitet. Kulturni identitet je samo jedan dio nacionalnog identiteta, nije točno da nema političkog, da nema ekonomskog identiteta, pa da nema na kraju krajobraznog identiteta Hrvatske. Drugo ste spominjali elitni turizam kao turizam u Hrvatskoj, taj izraz se možda krivo koristi, ali to nije točno. Službeni termin za turizam u Hrvatskoj od strane Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma je kvalitetni turizam. Znači …/Ne razumije se./… kvalitetni turizam. Kvalitetni. To je ono što se u Hrvatskoj njeguje i čemu Hrvatska teži. A činjenica je da još uvijek ima masovnog turizma, ali ova rasprava je bila primjerenija jučer za vrijeme one točke dnevnog reda, nego danas. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospodin zastupnik Boro Grubišić, replika. Kolega Mondekar, jako mi se dopada vaše izlaganje i vrlo je argumentirano. Naime to je ono što sam ja ponekada govorio i znao reći da naša djeca odlaze na ekskurzije tko zna kuda, a imamo hrvatska svetišta, hrvatska stratišta i hrvatska ratišta koja imaju i spomenici kulture iz svih tih doba koje bi trebalo obići. I ne samo naša djeca, negoli i i turisti, a govorili ste više o turizmu. Međutim htio sam reći o tome da, da ste govorili o tome da je, da su sredstva mizerna ste upotrijebili riječ, je li tako. Ja sam htio reći da su sredstva ministarstva skromna i nedostatna i da su za održavanje spomenika kulture, dakle upravo nedostatna. I sada imamo dalje …/Ne razumije se./… Kakav će tek onda biti održavanje spomenika kulture kada smanjimo. Ovdje je bilo riječi o tome sa ove strane HDZ i HSS da postoje i drugi izvori financiranja zaštite i održavanja spomenika kulture. Ali da, neka postoje, ali ovo je ipak pad, financijski pad. Dakle sasvim je sigurno da zbog ovog iznosa od 50 milijuna kuna će taj, ta zaštita spomenika biti najkvalitetnija, biti slabija. I još nešto, netko je rekao iz vašeg tabora da se eto reže kultura, obrazovanje i znanost. Da li smo svjesni da ili, da ovih dana upravo izlazi novi poslovnik o o broju učenika u razredima u osnovnoj školi i koji će uvjetovati zatvaranje mnogih područnih škola i otpuštanje učitelja. Dakle to je još jedan segment uz kulturu, dakle zaista potvrda da će doći do

I ja ću ponoviti još jedanput nama će se zaista devastacija samo nastaviti. Mi već sad imamo primjere gdje udruge građana o svom trošku i volonterski recimo čiste od korova, igala i svega god mjesta poput Cetingradskog dvorca, jednog od ključnih mjesta hrvatske povijesti. I vjerojatno čak i dio ljudi ovdje u Saboru ne zna šta se tamo dogodilo. Država o tome ne brine. Kažem dio. Ne brine nego moramo imati ljude koji volonterski kroz udruge o svom ttrošku to rade. Ovo samo ide u prilog da se samo dalje nastavi devastacija. Hvala puno. Hvala gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Kada se 2003. godine donosio i usvojio Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, zapravo osnovni cilj mu je bio da se osigura jedan stabilan kontinuiran izvor financijskih sredstava za ovu namjenu. To nije značilo da treba smanjivati sredstva u državnom proračunu, odnosno u Ministarstvu kulture za iste namjene, nego je to su trebala biti dodatna sredstva, jer se ocijenilo da treba ubrzati zapravo obnovu određenih objekata koji imaju tretman kulturnog dobra. Umjesto da se išlo sada dalje, da se pokušava pronalaziti i dodatna sredstva, ne samo sredstva koja se prikupljaju iz spomeničke rente, odnosno osiguravaju u proračunu, nego da se okupi i širi krug zainteresiranih koji će, eto kao što je ovdje bilo rečeno kroz zaklade ili neke druge oblike zapravo financirati obnovu i očuvanje spomenika kulture i kulturnih dobara. Ali kada govorimo o konkretno izmjeni i dopuni ovoga zakona, onda u ocjeni stanja govori se zapravo o dva cilja koja bi trebala polučiti ova izmjena i dopuna. Prvo se kaže da ima dosta nejasnoća u postojećem zakonu evo koji je u primjeni 7 godina, a drugo je da je to dio programa ekonomskog oporavka hrvatskog gospodarstva drugim riječima. se govori o ovome da bi trebalo izvršiti određena pojašnjenja, određene izmjene i dopune jer su se uočili nedostaci, onda kako se oni rješavaju. Tako da uočeni nedostatak ukinemo. Dakle, ukinut ćemo plaćanje spomeničke rente za uporabu i promidžbu kulturnih dobara i nećemo na to više plaćati nikakvu obvezu, jer kažemo do sada su to bila previsoka sredstva. Ne kaže se koliko je toga bilo korišteno, jeli iznos od tisuću kuna prevelik, jel ga treba smanjiti, nego kaže to ćemo ukinuti. I još eto tako neke stvari koje kažemo brisat ćemo iz toga zakona, umjesto da smo dobili jednu potpunu analizu koliko je sredstava prikupljeno, koji su projekti financirani iz toga, što je s projektima koji su u tijeku, a sada prema nekim procjenama ako smanjimo na 50% ovaj stabilni izvor financijskih prihoda kako će se oni završiti, što će to značiti onda ako neki projekat dovedete do određenog dijela, a ne možete ga isfinancirati do kraja. Moglo bi se reći da smo i mi u klubu SDP-a određeno smanjenje a između ostalog i spomeničke rente. Međutim, ono se odnosilo samo na jednu godinu, samo na 2009. godinu jer smo ocijenili da za gospodarstvo teškoj godini 2009. treba svako malo popustiti ili na određeni način se odreći određenih prihoda. Dakle, odnosilo se samo na određeno vrijeme, samo na jednu godinu. Međutim, htjela bih nešto reći o ovom drugom razlogu ili cilju koji se misli poručiti ovim zakonom, a to je da on predstavlja jedan segment programa gospodarskog oporavka. I kada idemo analizirati taj segment, dakle to je jedna od tzv. neporeznih davanja koja su definirana u Ministarstvu financija i prije dvije godine utvrđen je taj registar neporeznih davanja. Zanimljivo je mislim da je kolega Grubišić o tome govorio, da u tom registru nema ove naknade jer jer se ono tretira i s pravom ga nema, jer se ono tretira kao naknada za korištenje autorskih prava. Postoji onda i razlog da se npr. i spomenička renta ne bi trebala tretirati kao neporezno davanje, nego kao jedan trošak ovi koji ga moraju plaćati, ali i koji ga koriste i vjerojatno imaju korist u svom poslovanju, jer koriste takve objekte. Ali htjela bih upravo zato što se kaže da je to mjera gospodarskog oporavka podsjetiti što su ta neporezna davanja. davanja koja naplaćuju ministarstva, državne upravne organizacije, središnji državni uredi, agencije, proračunski fondovi, zavodi, javna poduzeća, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije, vatrogasne turističke zajednice, komore i udruženja. Pobrojenih je čak 245. U ovom programu ekonomskog oporavka ili gospodarskog oporavka što je Vlada do sada onako na kapaljku radila. Smanjila je vodne doprinose jer je to u njezinoj ingerenciji jer je Zakon o financiranju vodnog gospodarstva prenio ovakvu mogućnost na Vladu. Prije neki dan smo raspravili o smanjenju doprinosa za opće korisnost šuma, jučer o turističkim naknadama ili članarinama i evo danas o smanjenju spomeničke rente. Zašto mislim da to nije dobro? Zato što se nije napravila analiza za koju je bilo rečeno da će se napraviti, da se radi, da je ona u tijeku. I upravo kada smo mi predlagali ovaj Zakon o privremenom smanjenju određenih neporeznih davanja, onda je u obrazloženju Vlade bilo rečeno pa mi upravo radimo na takvoj analizi, sveukupnoj, cjelokupnoj i onda ćemo izaći sa određenim rješenjima. Mi tu analizu nismo dobili. Zašto je ona potrebna? Reći ću vam upravo razloge zbog toga. Što su ti prihodi od 2002. do 2007. godine u apsolutnom iznosu narasli sa 5,5 milijardi na 12,5 milijardi kuna. To je podatak za 2007. godinu, za 2008. i devetu nisu objavljeni. U 2007. dakle kada su oni iznosili 12,5 milijardi kuna, onda su u tom iznosu lokalne jedinice sudjelovale sa 42%, odnosno ubrala su 5,3 milijarde, a a slijedili su izvanproračunski korisnici koji su imali 33%. A u tom dijelu, znate tko je imao najznačajniji rast? Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je samo u tri godine od svog osnutka dakle u prvoj godini je ubrao 171 milijun kuna, u 2004. kada je osnovan, a u 2007. čak je to poraslo na milijardu i 700 milijuna kuna. Mi zapravo ne znamo kako se ta sredstva koriste, tko nadgleda korištenje tih sredstava? Do sada nismo čuli da će Vlada preispitati i to. Drugim riječima, trebalo bi utvrditi koji su efekti prikupljenih sredstava iz tzv. poreznih davanja? Kakve one efekte daju za gospodarstvo? Tko ih Tko ih nadgleda? Tko ih koristi? I na koji način se one koriste? Zato da bi to mogle biti mjere gospodarskog oporavka, zapravo trebamo imati cjelovit sustav i sustavno rješavanje ovakvih nameta, jer oni jesu nameti u najvećoj mjeri da bi to moglo biti efikasno. Reći ću vam da je država recimo u 2007. ubrala milijardu 400 milijuna kuna, jedinice lokalne samouprave već sam rekla 5,3 milijarde. Svi ostali 5,8 milijardi kuna. Od toga razni državni fondovi 4,1 milijardu kuna. A mi nikada ovdje u Parlamentu nismo dobili nikakvu informaciju u što su ta sredstva korištena, tko nadzire korištenje tih sredstava itd. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15,00 sati. Na redu je gospođa zastupnica Nadica Jelaš.